Sad ćemo objediniti dvije točke i to - Prijedlog odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, /"Narodne novine" broj 41/1990./ Prijedlog odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članke 98. stavka 1. točke 6. Zakona o cestama /"Narodne novine" broj 81/2011./ Prijedlog odluka dostavio je Odbor za zakonodavstvo. Materijale ste primili na klupe. Želi li predstavnica predlagatelja, odnosno odbora? Predsjednica Ingrid Antičević Marinović. vam lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Na temelju članka 175. stavka 3. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za zakonodavstvo podnosi prijedlog odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji su podnijeli Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HNS-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika HSU-a aktom od 15. studenog 2012. godine s prijedlogom da se i uvrsti u dnevni red sjednice Hrvatskog sabora. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na svojoj 38. sjednici održanoj 29. siječnja 2013. godine razmotrio prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Odbor za zakonodavstvo razmotrio je i mišljenje Vlade Republike Hrvatske od 12. prosinca 2012. godine kojim se ocjenjuje da je odredba članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama jasna i precizna i da nema potrebe za njezinim vjerodostojnim tumačenjem. To je mišljenje Vlade. Odbor za zakonodavstvo razmotrio je i mišljenje Odbora za poljoprivredu koji je ovaj prijedlog ocijenio osnovanim. Dakle, nakon rasprava Odbor je jednoglasno utvrdio da je prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja osnovan te predlaže Hrvatskom saboru da donese Odluku o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 44. Zakona o izmjenama Zakona o šumama i to u tekstu koji prilog ovog izvješća čini njegov sastavni dio. Naime, prijedlog glasi da se daje vjerodostojno tumačenje članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Naime, u dvojbi da li su osnovna, obrtna ili druga sredstva samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske i radnih organizacija u djelatnosti šumarstva iz članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ex lege prešla u vlasništvo RH ako su bile upisane u bilancu na dan 31. prosinca 1990. godine i da li je moguće dokazivati suprotno. Smatra se da upis u bilancu na dan 31. prosinca 1990. godine ne može biti neoboriva presumpcija prelaska imovine u vlasništvo RH već oboriva, a time da je onaj tko tvrdi suprotno dužan dokazati svoje tvrdnje. Obrazloženje – člankom 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama sredstva za osnivanje poduzeća za šume osigurana su iz osnovnih obrtnih i drugih sredstava tadašnje samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske i tadašnjih radnih organizacija u djelatnosti šumarstva te su utvrđene bilancom na dan 31. prosinca 1990. godine postala državno vlasništvo na dan stupanja na snagu tog zakona. Doslovno i nekritično tumačenje te odredbe zakona dovelo je do toga da se RH putem nadležnog Državnog odvjetništva koje ju zastupa ex ofo u ovim stvarima knjiži kao vlasnik raznih nekretnina koje ni na koji način ne predstavljaju nekretnine koje bi bile povezane sa šumom ili brigom za njih i njihovo održavanje kao što su gradske ulice, trgovi, zemljišta ispod zgrada i slično što nikako nije mogla biti intencija zakonodavstva, odnosno zakonodavca. Na intenciju zakonodavca da samo nekretnine koje su povezane sa šumama ili brigom oko njih i njihovog održavanja budu uknjižene kao državno vlasništvo upućuje odredba članka 18. stavka 2. istih izmjena i dopuna prema državnom vlasništvu Sabor RH tim zakonom osniva javno poduzeće u djelatnosti šumarstva Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u RH. Intenciju zakonodavca treba sagledati u kontekstu odredbe članka 7. Zakona o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća to su NN 6/90., a kojim je izmijenjen članak 18. stavak 3. Zakona o šumama, pročišćeni tekst, na način da glasi: "Poduzeće za šume u vlasništvu je RH". A u članku 160. stavak 2. brisan je, a glasio je: "Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama". Sredstva iz stavka 1. ovog članka postaju državno vlasništvo. Radi iznijetog daje se ovakvo vjerodostojno tumačenje. da onda iznesem mišljenje odbora i na prijedlog Odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1. točke 6. Zakona o cestama. Naime, na temelju članka 175. stavka 3. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za zakonodavstvo podnosi prijedlog Odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Branko Hrg zastupnik u Hrvatskom saboru svojim aktom od 12. prosinca 2012. godine s prijedlogom također da se uvrsti u dnevni red Sabora. Podnosim sada Izvješće o prijedlogu za davanje vjerodostojnog tumačenja tog članka. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na svojoj 36. sjednici održanoj 22. siječnja 2013. godine razmotrilo je prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1. točke 6. koji je predsjedniku Hrvatskog sabora kao što sam već navela podnio Branko Hrg zastupnik u Hrvatskom saboru. Odbor za zakonodavstvo razmotrio je mišljenje Vlade RH od 3. siječnja 2013. godine kojim se ocjenjuje da je odredba članka

da prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja nije osnovan te predlaže Hrvatskom saboru da donese Odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavak 1. točke 6. Zakona o cestama i to u tekstu koji je prilog ovog izvješća i koji čini njegov sastavni dio. Naime, zakonskom odredbom nedvojbeno je utvrđeno da je svaka cesta pa tako i nerazvrstana cesta, izgrađeni objekt te nema osnove za bilo kakvo tumačenje da li su putevi koji nisu izgrađeni objekti dakle da li trebaju se smatrati ili ne nerazvrstanom cestom. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Nije prisutan pa gubi pravo rasprave klub. Zatim je klub IDS-a i nezavisnog zastupnika Furia Radina i kolega Giovanni Sponza. Poštovana potpredsjednice, poštovani gospodine ministre ovaj prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama rezultat je kao što je maloprije i rečeno prošlogodišnje intenzivne aktivnosti RH zastupane po Državnom odvjetništvu koji je temeljem odredbi navedenog zakona pokrenuo doista veliki broj sudskih postupaka koji su usmjereni na utvrđenje prava vlasništva RH, a najčešće na štetu jedinica lokalne samouprave. Ono što je nas iz kluba IDS-a potaknulo na poduzimanje ove inicijative je činjenica da se u prošloj 2012. godini rješavaju određeni odnosi u društvu, a u ovom konkretnom slučaju imovinsko-pravni odnosi koji se temelje na propisu donijetom 1990. godine, znači propisu iz prošloga stoljeća. Ne trebam posebno naglašavati što se sve od tada promijenilo u RH. Najjednostavnije je reći da se promijenilo gotovo sve, a da se propisi jednako primjenjuju. Odnosi koji su tada postojali, društveni ustroj koji je tada postojao, potpuno je drugačiji nego što je to danas, no to izgleda ne predstavlja zapravo zapreku da se imovinsko i pravni odnosi rješavaju pravilima iz tog doba. Pitanje koje se postavlja je da li su pravila iz tog vremena primjenjivana na isti način kao u vrijeme kada su donijeta, tj. bez nedovoljne kritičke analize pa i pristupa. Ako to pogledamo pak sa aspekta jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, sustavi organizacija tog segmenta društva je potpuno drugačija nego što je bila u vrijeme donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama iz 90. godina te stoga posljedice primjene tog zakona imaju potpuno drugačiji učinak nego u vrijeme donošenja tog propisa. Kao što jesam naveo, državno odvjetništvo u ime RH pokrenulo je veliki broj sudskih postupaka usmjerenih na utvrđenje i prava vlasništva države. Detaljnim uvidom u strukturu takvih zahtjeva proizlazi da se je državno odvjetništvo opredijelilo za jedan, dopustit ću si kazat ne dovoljno kritičan pristup u svom postupanju i svojim zahtjevima i koje je obuhvatilo veći broj nekretnina koje je po svojoj namjeni ne predstavljaju niti šume niti šumsko zemljište. Tu mislim prije svega na nekretnine, koje u naravi predstavljaju razne objekte, komunalne i javne namjene poput ulica, trgova, društvenih domova, igrališta, zemljišta ispod zgrada i drugo. Stoga mi zastupnici iz kluba Istarskog demokratskog sabora smatramo da je nužno prihvatiti predloženo tumačenje kako bi se zapravo ublažile posljedice aktivnosti na utvrđenju prava vlasništva države koje zadiru, ponavljam ne u šume niti u šumsko područje, već u komunalnu i javnu infrastrukturu. Lokalna jedinica, jedinica lokalne samouprave koja je građena i uređivana sredstvima isključivo općina i gradova i koji predstavljaju značajne resurse za jedinice lokalne samouprave. Stoga držim da to nije bila zapravo niti samo intencija zakonodavca prilikom donošenja ovoga propisa. Hvala lijepa. u ime kluba SDP-a govorit će Peđa Grbin i Vedran Babić. Izvolite kolega Grbin.

Poštovan kolegice i kolege. Pravo se može tumačiti na više načina, može se tumačiti jezično isključivo čitajući one riječi koje su na papiru bez razmišljanja o njegovom značenju, može se tumačiti povijesno kroz trenutak donošenja norme, a može se tumačiti i teleološki. U skladu sa onim ciljem kojeg je zakonodavac imao u trenutku kada je određeni propis donosio. U jednom od svojih govora predsjednik Josipović je rekao da mi u Hrvatskoj tek trebamo naučiti da se propisi tumače u skladu sa njihovim ciljem. U SAD-u to su davno naučili. Upravo to im je omogućilo da Ustav donijet u 18. stoljeću i dan danas udovoljava potrebama modernog društva. Kada čitamo normu članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Narodne Novine broj 41. iz 1990. godine, jasno je što je bila volja, istinska volja zakonodavca. A ta volja je bila da sredstva za osnivanje poduzeća za šume dođu iz osnovnih obrtnih i drugih sredstava postojeće samoupravne interesne zajednice šumarstva i drugih radnih organizacija u djelatnosti šumarstva. Dakle, da u vlasništvu RH dođe samo ona imovina koja se doista, koja se istinski koristi za održavanje šuma, za njihovo korištenje itd. Intencija zakonodavca je bila da upravo ta imovina postane vlasništvo RH. I to nikome nije sporno. Svima je jasno da zakonodavac kada je usvajao ovakvu normu nije razmišljao da bi u vlasništvo RH pod egidom osnovnih obrtnih i drugih sredstava trebalo je doći ulice, trgovi, zemljište ispod zgrade itd. Nažalost, nespretnom formulacijom za koju su i kolegica Antičević i kolega Sponza vrlo jasno naveli da se previše doslovno i nekritički tumači, utvrđeno je da je jedino dokazno sredstvo za to bilanca Hrvatskih šuma utvrđena na dan 31. prosinca 1990. godine. Dakle, u jednoj normi došlo je do jednog vrlo velike kontradikcije. Prvo norma kaže što predstavlja državno vlasništvo, a onda kako se to dokazuje. Nažalost kako u Hrvatskoj za mnoge stvari trebaju proći godine i desetljeća da bi se vidio njihov pravi učinak, tako je bilo i u slučaju ove norme. Ja u potpunosti razumijem da se radilo o 1990. godini, godini veliki promjena kada je društveni sustav i društvo trebalo urediti na potpuno novi način. Međutim, to nas ne sprječava da danas uzevši u obzir i cilj i svrhu ovog propisa u njega na jedan način interveniramo, odnosno da ga sukladno ovlastima koje nam daje Poslovnik autentično ga tumačimo. I upravo zbog toga stajalište je predlagatelja da autentičnim tumačenjem, a pogotovo ako gledamo cilj norme jedino što možemo zaključiti da je intencija zakonodavca bila samo to, da u vlasništvu RH ulaze osnovna obrtna i druga sredstva i da moramo inzistirati na tome, a da upis u bilancu može biti samo pomoćno, dokazno sredstvo koje ne može imati ono ključno značenje da svojom snagom prevladava sve druge norme, primjerice prostorne planove, rješenja o dodjeli zemljišta, sudske presude o utvrđenju prava vlasništva itd. Ovakvo tumačenje neće dovesti do štetnih posljedica za RH. Njime ništa Njime ništa po samoj sili zakona ne prelazi u vlasništvo jedinica lokalne samouprave, u vlasništvo privatnih, fizičkih osoba itd. Ovim tumačenjem samo utvrđujemo ono što je bila volja zakonodavca a to je da ova imovina pređe u vlasništvo RH osim ako netko drugi na temelju jačeg pravnog osnova ne može dokazati svoje pravo vlasništva na imovini. I upravo zbog toga klub SDP-a će podržati ovako predloženo identično tumačenje zakona. Hvala vam lijepa. Vedran (SDP)** Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja ću biti malo sažetiji

prihvatit će prijedlog odluke da se ne daje vjerodostojnost tumačenja članka 98. Stavka 1. Točke 6. Zakona u cestama. Naime kao što je vlada i ministarstvo što su rekli do sada i dali zaključke sve je u zakonu jasno. Meni iskreno nije jasno jedna stvar, kolega Hrg ovaj zakon je donesen odnosno na snazi od ljeta 2011. HSS je participirao u Vladi, da ste i onda bili u vrhu stranke i član predsjedništva i mislim da je bilo vremena da reagirate i na tijelima stranke da se neke stvari razjasne ukoliko mislite da je potrebno. Evo hvala, bit ću kratak. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Moram se nasmijat kolega Babić na vašem ovom zadnjem komentaru koji ste rekli. Pa evo ja nisam pravnik i ne razumijem se u ove stvari ali sam zamoljen od strane ljudi iz struke iz Velike Gorice

Naime od 2007. godine pa nadalje dakle prije donošenja Zakona o cestama koji je stupio na snagu 29. srpnja 2011. Kako je ovdje rečeno grad Velika Gorica je pokrenuo niz postupaka radi utvrđivanja prava vlasništva na poljskim putevima koje je grad održavao i brinuo se o njima. Ti postupci vode se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. Obzirom da je 2011. godine stupio na snagu Zakon o cestama, grad je smatrao da će zahvaljujući tom zakonu brže okončati sporove, no umjesto bržeg rješavanja sporova, stvar se zakomplicirala budući su suprotne strane različito tumačile članak 98. stavak 1. članka 6. Zakona o cestama. Naime jedna strana grad je smatrao da poljski putevi spadaju pod formulaciju članka 98. stavak 1. Pod onim nazivom druge ceste na području naselja i gradova a kojim člankom su definirane nerazvrstane ceste. Dok druga strana Županijsko državno odvjetništvo tvrdi da ne spadaju pod tu formulaciju. Dakle ovo je iz prakse. Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da jedinice lokalne samouprave održavaju nerazvrstane ceste. Ako poljski putevi koje grad već ionako godinama održava spadaju u nerazvrstane ceste temeljem sporne točke članka 98. Treba grad i nadalje održavati. Ako se priori tumačenju županijskog državnog odvjetništva poljske puteve treba održavati RH. Uz to ako poljski putevi spadaju u nerazvrstane ceste na temelju članka 98. stavak 1. članak 6 njihov postupak upisa se vodi u izvanparničnom postupku pa nema ni potrebe vođenja postupka pred Trgovačkim sudovima. Eto zbog svega navedenog znači zbog problema u provođenju jasnog zakona na koji se sada znači vjerodostojno tumačenje smatra se da je sve jasno, ljudi imaju problema zbog svega navedenog a kako nema jedinstvenog stajališta oko točke 6. stavka 1. članka 98. Jedini tko može dati vjerodostojno tumačenje je onaj tko je donio zakon. smatrali da potrebno nije davati vjerodostojno tumačenje. Ja se nadam da će ovaj odgovor nedavanje vjerodostojnog tumačenja pomoći ljudima u praksi da rješavaju svakodnevne probleme. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluka glasat ćemo naknadu